Idemo na sljedeću točku dnevnog reda 36. Konačni prijedlog Prekršajnog zakona, drugo čitanje, P.Z. br. 673 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koji se odnosi na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Državna tajnica Snježana Bagić. Izvolite1 Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, uvažene dame i gospodo zastupnici. Pred vama je u drugom čitanju kao Konačni prijedlog Prekršajni zakon. Dakle, kao što vidite u odnosu na taj zakon u prvom čitanju on je pretrpio jednu izmjenu. Više se ne zove Zakon o prekršajima, nego Prekršajni zakon zato što je ocijenjeno da on više odgovara duhu onoga što se propisuje ovim zakonom. S obzirom da u drugom čitanju neću ponavljati ono što jesu ciljevi i razlozi donošenja ovoga zakona da se njime uvođenje novih instituta kao što je prekršajni nalog i rasterećenjem sudova i prelaskom nadležnosti na tijela u prvome stupnju upravna tijela, njime ćemo zapravo rasteretiti ne samo sudove nego ubrzati prekršajne postupke i ovaj postupak učiniti učinkovitim i efikasnijim. Zahvaljujem vam kao predlagatelj Vlade Republike Hrvatske na onim primjedbama koje su date na prvi tekst čitanja zakona jer su usvajanjem njega u, i njegovim ugrađivanjem u konačni prijedlog doprinijeli njegovoj boljoj jasnoći, preglednosti i nadamo se boljoj primjeni u praksi. Na ovaj tekst konačnoga prijedloga ovaj Odbor za zakonodavstvo dao je jedan amandman kojim se tekst nomotehnički uređuje i Vlada Republike Hrvatske ga prihvaća. Zahvaljujem. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji odbora? Ne žele. Otvaram raspravu. Nitko se nije javio. Zaključujem raspravu.